Virðulegi forseti. Í nýliðinni kjördæmaviku heimsótti þingflokkur Viðreisnar hluta Norðvestur- og Suðurkjördæma. Í þeim heimsóknum var komið víða við og gott að heyra og finna baráttuhug í íbúum á þessum svæðum. er hér stendur var að koma í fyrsta skipti á Kvíabryggju og Litla-Hraun og það verður að segjast eins og er að heimsóknin á þessa tvo staði situr enn í mér. Ég ber ómælda virðingu fyrir starfsfólki Fangelsismálastofnunar sem starfar í þessu erfiða umhverfi við mjög krefjandi aðstæður. Kvíabryggja var tekin í notkun fyrir refsifanga árið 1963 og hefur auðvitað fengið andlitslyftingu, en betur má ef duga skal. Sama má segja um Litla-Hraun, sem tekið var í notkun sem fangelsi árið 1929 og hefur verið byggt við það nokkrum sinnum. En þar eru aðstæður langt frá því að vera boðlegar fyrir starfsfólk og vistmenn. Þá fengum við einnig ábendingu um að skoða þurfi aðstæður fangelsisins að Sogni. Það kom fram í kynningum að Fangelsismálastofnun hefur mætt miklum áskorunum í sínum rekstri og það er ljóst að fara þarf í stórar fjárfestingar í málaflokknum, m.a. vegna nýs fangelsis á Stóra-Hrauni þar sem fangelsið á Litla-Hrauni er úr sér gengið og stenst ekki nútímakröfur. Í því samhengi má benda á skýrslur eftirlitsaðila um aðbúnað fanga. Við verðum að átta okkur á því að hópur fanga í dag er mun fjölbreyttari en áður. Þar spilar inn í fjöldi þjóðerna, kyn og geðræn vandamál. Stækkun fangelsanna kallar óneitanlega á fjölgun fangavarða og sérfræðinga sem geta sinnt lögbundinni þjónustu við dómþola og það er að sjálfsögðu áskorun fyrir reksturinn. Frú forseti.

þá verðum við að gera betur. Starfsfólkið okkar og vistmenn eiga betra skilið. Það er mér mikill heiður að fá að stíga í ræðustól Alþingis sem varaþingmaður og ræða málefni sveitarfélagsins míns, Reykjanesbæjar. Reykjanesbær er ört stækkandi samfélag og fylgja þeirri stækkun ýmsar áskoranir. Fólksfjölgun í sveitarfélaginu síðustu tíu árin er um 60% en á því tímabili hefur Reykjanesbær farið úr því að vera 15.000 manna sveitarfélag í að vera 24.000 manna sveitarfélag og er í dag fjórða stærsta sveitarfélag landsins. Mikil fólksfjölgun í Reykjanesbæ skapar áskoranir fyrir innviði, húsnæðisuppbyggingu og opinbera þjónustu. Í Noregi og Svíþjóð styður ríkið sveitarfélög í slíkri stöðu með beinum fjárframlögum til að byggja upp skóla, vegi og velferðarþjónustu sem kemur í veg fyrir að þau neyðist til þess að fjármagna þetta eingöngu með lántökum og skattahækkunum. Með slíkum styrkjum væri hægt að laga sig að fjölgun íbúa á sjálfbæran hátt án þess að þjónustan skerðist eða efnahagslegur stöðugleiki sveitarfélagsins sé í hættu. Önnur áskorun er atvinnulífið. Reykjanesbær er háður einstaka atvinnugreinum og höfum við séð hversu brothætt hagkerfið okkar getur verið þegar áföll dynja yfir. Við þurfum meiri fjölbreytni í atvinnuþróun, aukna nýsköpun og betri stuðning við fyrirtæki sem vilja skapa störf til framtíðar. Ein leið væri að færa fleiri ríkisstofnanir til Reykjanesbæjar til að styrkja atvinnulífið og skapa þar stöðug opinber störf og um leið skapa vettvang fyrir fólk með sérfræðimenntun til að starfa í sveitarfélaginu. Vegna allra þessara áskorana skiptir miklu máli að samskipti ríkis og sveitarfélaga séu í föstum og traustum skorðum. Ég bind miklar vonir við að núverandi ríkisstjórn sýni raunverulegan vilja til að bæta samstarfið, hlusti á þarfir sveitarfélaga og tryggi að þau fái þau úrræði sem nauðsynleg eru til að veita íbúum góða þjónustu. Framtíðin er björt í Reykjanesbæ. Við erum samfélag í sókn en til þess að nýta þau tækifæri sem fram undan eru þurfum við á stuðningi að halda og skora ég því á ríkisstjórnina að standa með okkur og vinna að lausnum sem tryggja réttláta þróun allra sveitarfélaga á Íslandi. SPEECH_END

forseti. Mig langar að biðja þingheim að hugleiða aðeins frelsið. Við eigum öll ólíka reynsluheima og ólíkar sögur. Sumir eru svo lánsamir að búa við nánast óskert frelsi, rekast sjaldan á þröskulda vegna útlits, uppruna, kynhneigðar eða kynvitundar, fólk sem finnur ekki fyrir áreiti í sínum hversdegi, á meðan aðrir búa við ólíkan veruleika. Setjum þetta aðeins í samhengi. Flestir hv. þingmenn bóka utanlandsferðir með makanum sínum eða vinnuferðir án þess að þurfa að liggja yfir leitarvélum til að ganga úr skugga um hvort landið sé hreinlega öruggt fyrir þau, á meðan hinsegin pör eða einstaklingar þurfa alltaf að athuga þetta fyrst enda eru sum lönd beinlínis lífshættuleg fyrir þennan hóp og viðurkenna jafnvel ekki tilvist Steingerður Lóa Gunnarsdóttir vakti athygli á því á dögunum að hún þurfti að hætta skyndilega við ráðstefnuferð Bandaríkjanna vegna þess að undir stjórn Trumps var gefin út reglugerð sem girðir verulega fyrir að trans fólk komist öruggt til Bandaríkjanna.

Þess vegna hvet ég fólk sem hefur þetta frelsi og gengur óhindrað inn í öll rými að líta sér nær áður en það úthrópar baráttu þessara hópa, sem stöðugt rekast á veggi eða þröskulda, sem vandamál eða ógn í samfélaginu. Í því felst mikil ábyrgð og forréttindablinda.

Virðulegi forseti. Að tryggja öllum börnum leikskólapláss er mikilvægt verkefni sveitarfélaga. Þau varða framtíð barna okkar, jafnrétti á vinnumarkaði og efnahagslega stöðu fjölskyldna. Staða sveitarfélaga til að veita leikskólarými er mismunandi en raunveruleikinn í Reykjavík er sá að hundruð foreldra bíða nú eftir slíku fyrir börnin sín. Borgarfulltrúar Framsóknar hafa lagt fram raunhæfa tillögu til að mæta þessum vanda; heimgreiðslur til foreldra sem bíða eftir leikskólarými. Tillagan gerir ráð fyrir að greiðslurnar séu tímabundnar og bundnar við virka umsókn og falla niður um leið og barn fær úthlutað leikskólaplássi. Þannig er hægt að draga úr því fjárhagslega álagi sem margir foreldrar standa frammi fyrir þegar þau þurfa að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskólavistar. Þessari tillögu hafnaði meiri hlutinn. Á meðan ekki tekst að veita börnum vistun þarf að leita tímabundinna lausna sem draga úr álagi á fjölskyldur og eru heimgreiðslur ein slík lausn, en það er styrkur sveitarfélaga að geta stutt við foreldra á meðan unnið er að fjölgun leikskólaplássa. Það má gera með markvissum fjárhagslegum úrræðum, samvinnu við atvinnulíf og fjölbreyttari rekstrarformum leikskóla. Við í Framsókn viljum styðja við fjölskyldur með raunhæfum úrræðum sem bæta lífsgæði barna og foreldra. Önnur tillaga sem hefur komið fram í þessum efnum er leikskóli rekinn af fyrirtækjum til að bregðast við vandanum. Vil ég í þessu tilfelli beina nokkrum spurningum til hv. þm. Flokks fólksins, Kolbrúnar Baldursdóttur: Hver er þín sýn á heimgreiðslur til foreldra? Styður þú rök meiri hluta borgarstjórnar um að þetta sé óraunhæft úrræði eða telur þú að slíkar greiðslur geti skipt sköpum fyrir fjölskyldur í erfiðri stöðu? Styður þú lengingu fæðingarorlofs sem lausn til að draga úr þessu bili sem myndast á milli fæðingarorlofs og leikskóla? Og hvað finnst þér varðandi annað rekstrarform leikskóla eins og Alvotech var reiðubúið í?

Varðandi heimgreiðslur þá reyndi Flokkur fólksins á mínu tímabili í borgarstjórn ítrekað að leggja til tillögu um heimgreiðslur. Ég held að Flokkur fólksins hafi verið jafnvel sá fyrsti sem bara yfir höfuð nefndi heimgreiðslur, en aldrei komu nein viðbrögð frá síðasta meiri hluta og þáverandi borgarstjóra, oddvita Framsóknarmanna, og tillagan var ítrekað felld. Flokkur fólksins sá heimgreiðslur fyrir sér þannig að ef foreldrar væru með virka umsókn eftir leikskólaplássi en fengju ekki pláss strax þá gætu heimgreiðslur mögulega verið eitt úrræði. Síðan átti auðvitað algerlega eftir að útfæra þetta. Þetta er stórt mál því að það er hægt að gera þetta á ýmsa vegu. En sá meiri hluti sem núna ríkir í borginni hefur einungis örfáa mánuði til stefnu og það yrði algerlega galið fyrir þann meiri hluta að ætla að fara að hefja undirbúning á þessu nákvæmlega núna. Þannig að ég skil vel að þetta bíði mögulega nýs meiri hluta eftir næstu kosningar. Varðandi svokallaða fyrirtækjaleikskóla, sem einnig kom fram hjá hv. þingmanni, þá er hætta á að fyrirtækjaleikskólar innleiði mismun og stéttaskiptingu í menntakerfi og þetta er í rauninni bara mjög umdeild framkvæmd. Framkvæmdin í svona löguðu er með öllu óljós og hvernig þetta mun líka virka fyrir sveitarfélögin. Maður veltir því fyrir sér hvar stjórnsýslan verði og hver fari með eftirlitið sem er í lögum um leikskóla.

Frú forseti. Þegar sameining sláturleyfishafa var undanskilin samkeppnislögum risu margir siðapostular upp á afturlappirnar og mótmæltu ákveðið á þeim forsendum að hagsmunum bænda væri ógnað með því að gera út af við samkeppni milli afurðastöðva. Fyrir mér hljómar þetta alltaf eins og að refur sé að reyna að kenna hænu að verpa. Ef menn halda að um einhverja samkeppni hafi verið að ræða fyrir þessa lagabreytingu þá er það mikill misskilningur. Þessi meinta samkeppni fól í sér stanslaust hælanag milli afurðastöðva þar sem stærstu aðilarnir seldu kjöt út á markað á allt of lágu verði til lengri tíma til að veikja stöðu þeirra smærri, svona svipað og veiðimaðurinn gerir við laxinn á króknum; tekur sér þann tíma sem þarf til að þreyta hann, veitir honum svo náðarhöggið og dregur aflann á land. Ofan á þetta bættust svo endalausar innleiðingar á gullhúðuðum eftirlitsreglum með síhækkandi kostnaði fyrir afurðastöðvar svo sífækkandi sláturfé vegna lélegs afurðaverðs. Eina raunverulega samkeppnin sem hægt væri að veita afurðastöðvum í dag er að gera bændum kleift að reka litlar sláturhúsaeiningar fyrir heimavinnslu og vinna tilbúnar hreinar afurðir áfram til neytenda undir sínum merkjum Beint frá býli. Með því er ekki bara verið að veita stærri afurðarstöðvum aðhald heldur slær það stærsta vopnið úr höndum þeirra sem er heimtökugjaldið. Í dag eru afurðastöðvar í yfirburðastöðu gagnvart bændum um gjald á hvern heimtekinn skrokk sem bóndi vill vinna heima. Þetta færir afurðarstöðvum óeðlilegt vald yfir lífi eða dauða heimavinnsluafurða. Heimaslátrun og vinnsla afurða beint frá bónda til neytanda byggir upp fjölbreytni og flóru matargerðar, styrkir atvinnulíf í dreifbýlinu, eflir ferðaþjónustuna til muna, eykur til muna lýðheilsu fólks og ekki síst beitir afurðastöðvar þrýstingi á að framleiða betri og metnaðarfyllri matvæli ofan í neytendur. Í þessari leið felst mesta neytendaverndin sem stjórnvöld bera því miður engan metnað fyrir og kerfið berst hart gegn.

Mig langar aðeins að tala um mikilvægt mál sem er klæðaburður. Eins og flest ykkar vita þá varð mér það á í hugsunarleysi og fljótfærni kannski, en líka vegna þess að ég hafði ekki verið upplýstur um það

kenna og þar vil ég sérstaklega nefna eiginkonu mína, Jóku Gnarr. Þetta var hennar hugmynd. En

Mér finnst þetta vera eitthvað sem við þurfum að fara aðeins að setja niður bara þannig að það sé skýrt fyrir okkur hverju við getum klæðst

Mig langar að ræða mikilvægi frumkvöðla og nýsköpunar fyrir verðmætasköpun á Íslandi. lifum nefnilega á tímum hraðra tæknibreytinga þar sem þjóðir sem leggja áherslu á nýsköpun og þróun eru þær þjóðir sem tryggja sér samkeppnisforskot og velsæld til framtíðar. Lítið dæmi frá frændum okkar í Noregi, en eins og við vitum var flest það sem við notum til daglegs brúks eitt sinn búið til af frumkvöðli.

Síðan er frábært dæmi um íslenska nýsköpun sem hefur náð mögnuðum árangri á heimsvísu, sem er auðvitað Kerecis sem hefur þróað einstaka lækningalausn þar sem notað er fiskroð til að græða sár og hefur það skilað gríðarmiklum verðmætum. Til þess að nýsköpun blómstri þarf umhverfið að styðja hana. Þess vegna veldur það áhyggjum þegar hagræðingarhópur forsætisráðherra leggur til að hinn nýstofnaði sjóður Nýsköpunarsjóðurinn Kría, sem varð til við sameiningu Kríu og Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins, verði lagður niður. Röksemdafærsla hópsins er fullkomlega óskiljanleg enda væri slík ákvörðun stórt skref aftur á bak og ég trúi ekki að ríkisstjórn hugnist þessi tillaga og hún hlýtur að

Í fámennu og dreifbýlu landi eins og hér verða samgöngumál ávallt ofarlega í umræðunni og þegar land er bæði vogskorið og hálent verður verkefnalistinn oft ærið langur. Hægt hefur gengið að bæta samgöngur síðustu 10–15 árin og viðhaldi vega er verulega ábótavant víða um land. Ríkisstjórnin hyggst auka fjárfestingu í samgöngum og hefja kraftmiklar framkvæmdir um allt land, eins og segir í stefnuyfirlýsingu hennar. Þessu hljóta allir landsmenn að fagna. Á Suðurlandi eru helstu ferðamannastaðir landsins: Gullni hringurinn með sínum perlum, austur um á svarta sanda, hafaldan, jökullónin og fjallatindar við Hornafjörð. Á þessari leið er vegakerfið, eins og víða, frú forseti, úr sér gengið og kallar á brýr og breiðari vegi. Við Vík í Mýrdal er framkvæmd sem bíður ákvörðunar og þar er ég að tala um göngin í gegnum Reynisfjall sem myndu stórauka öryggi á þeim slóðum þar sem umferðarþungi eykst ár frá ári á mjóum og erfiðum vegum. Þau göng myndu leysa af oft og tíðum erfiðan veg um Gatnabrún. Sú framkvæmd bíður nú þess að ráðherra og þingið taki afstöðu til þess með hvaða hætti skuli ráðast í gangagerðina. Nokkrir möguleikar eru í stöðunni. Einn er sá að ríkið sjái um Vegagerðina en láti einkaaðila sjá um gangagerðina og hóflegt veggjald verði látið standa undir framkvæmdinni. Mikill fjöldi ferðamanna á leið þarna um og veggjöld myndu að líkindum greiða upp framkvæmdina á fáum árum. Ég heyri ekki betur á þingheimi, frú forseti, en að mikill vilji sé til þess að ráðast í margháttaðar betrumbætur á vegakerfinu en finna þarf lausnir á fjármögnun þeirra svo bið eftir nauðsynlegum framkvæmdum verði ekki of löng.

Við ræddum þar stöðu og framtíð blaðamennsku á mjög breiðum grunni í hópavinnu. Þar voru gulir miðar og bleikir, þið þekkið þessa vinnu. Við vorum að leita að lausnum og úrræðum til þess að bæta úr þeirri voveiflegu stöðu sem er í þróun frjálsrar fjölmiðlunar á Íslandi. Við vorum þarna samankomin, stjórnendur, fjölmiðlar, stjórnmálafólk, fulltrúar vinnumarkaðarins — ja, bara í rauninni allir. Minn hópur fékk það lítilfjörlega hlutverk að leggja fram þær aðgerðir stjórnvalda sem helst ættu að geta gagnast fjölmiðlum. Það er auðvitað ekki lítil spurning núna þegar frjálsri fjölmiðlun er ógnað bara víðast hvar í heiminum og sérstaklega mögulega á Íslandi. Útgefnum blöðum fer fækkandi, það eru færri áskrifendur að fjölmiðlum og eðlilega hlýtur sú þróun að koma niður á efni, fréttamennsku og starfskjörum blaðamanna í stéttinni. Samtökin Blaðamenn án landamæra birtu lista um stöðu fjölmiðlafrelsis á heimsvísu á síðasta ári, bíðum enn þá niðurstöðu fyrir þetta ár, og þar skipa hin Norðurlöndin efstu sæti listans. Hvar erum við? Við erum í 18. sæti.

Efnahagsleg staða íslenskra fjölmiðla er slæm og rannsóknarblaðamennska getur auðvitað ekki þrifist hjá fjölmiðli sem reiðir sig á mjög lítið samfélag þar sem fáir eru um hituna

Þar hélt hæstv. ráðherra því fram að ein af ástæðum þess að ekki væri hægt að vista börn í Háholti væri vegna langs viðbragðstíma. Viðbragðstíminn sem hæstv. ráðherra gaf upp hér í umræðunni, fékk sent í símann, voru 30 mínútur; það taki 30 mínútur fyrir viðbragðsaðila að bregðast við neyðarkalli í frá Háholti. Fyrirspurnum sveitarfélagsins var svarað seint og illa eða ekki og enginn kom og skoðaði húsnæðið með tilliti til þess hvort það hentaði fyrir starfsemina eða ekki.

40 km hraða — og það er ekki vaninn í neyðarakstri. Ég man alla vega aldrei eftir því að hafa tekið þátt í slíkum akstri eða að hafa orðið vitni að slíku.

Þegar við tökum ákvarðanir þurfum við að hafa staðreyndir á hreinu og það virðist því miður ekki vera í þessu máli. Ég hvet hæstv. ráðherra að dusta rykið af landakortinu og endurskoða þessa ákvörðun sem augljóslega var tekin í flýti og að mjög illa ígrunduðu máli. Virðulegi forseti. Fyrir nokkrum sólarhringum urðu sjávarflóð sem höfðu mikil áhrif á Suðurnesjum. Við erum að sjá að slík flóð eru að verða algengari og algengari og það skýrist af mörgum þáttum. Það skýrist af loftslagsbreytingum, við erum að sjá fleiri óveður. Það skýrist af því að hafið okkar er að þenjast út um leið og það verður hlýrra. Það skýrist af því að jöklar eru að bráðna sem hækkar sömuleiðis sjávarborð víða um heim þó að áhrifin séu önnur hér á landi vegna nálægðar okkar við Grænland. Engu að síður er ljóst að við munum sjá fleiri og fleiri viðburði af þessu tagi, eins og hefur komið fram nú þegar hjá ólíkum veðurfræðingum sem benda á þessa áhættu. Hún er ekki bara á Suðurnesjum, hún er á Seltjarnarnesi, hún er hér í Reykjavík. Við vitum það að þegar svona atburðir verða algengari, við sjáum það ef við berum það saman við aðra staði í heiminum, tryggingafélögin sig út. Þau fara af svæðinu þegar við erum að tala um svona náttúruhamfarir. Það er þegar búið að gerast í New York, það er þegar búið að gerast í Kaliforníu út af skógareldum. Því langar mig að varpa því fram til hæstv. ráðherra málaflokksins hæstv. ráðherra málaflokksins hvaða framtíðarsýn við höfum í þessu máli, hvort þörf sé á því að við setjum fram sérstakan sjóð sem tekur á þessum málum með sambærilegum hætti og þegar við erum að tala t.d. um skriðuföll eða snjóflóð.